sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 92 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 97 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika, te postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Nastavljamo rad.Prelazimo na zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 7. do 10. i od 14. do 16. dnevnog reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Siniša Mali, ministar finansija;

Biljana Vuksanović, državni sekretar; Sonja Talijan, pomoćnik ministra; Dušan Vučković, pomoćnik ministra, Ognjen Popović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra; Milutin Đurović i Aleksandar Jović, vršioci dužnosti pomoćnika ministra; Vera Vukićević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra; Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svoju; Ana Tripović, direktor Uprave za javni dug; Olivera Zdravković, načelnik Odeljenja u Ministarstvu finansija; Nebojša Vušurović, načelnik Odeljenja za viznu politiku u Ministarstvu spoljnih poslova i Aleksandra Dragović Delić, rukovodilac Grupe u Ministarstvu finansija.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. i članu 170. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres.Da li predstavnici predlagača žele reč na samom početku?Reč

pred vama su danas predlozi nekoliko zakona koji su za nas izuzetno važni i ja ću vas ukratko upoznati sa svim tim zakonima i izmenama istih i nakon toga ostajem vama na raspolaganju, ukoliko imate pitanja, komentara ili kritika.Ono što je posebno važno, prvi zakon koji je danas pred vama, to je Predlog zakona o tržištu kapitala, jedan potpuno novi sistemski zakon, koji treba da doprinese stvaranju i transparentnijeg i sigurnijeg tržišta kapitala u našoj zemlji, imajući u vidu da naša zemlja poslednjih par godina, čak i uprkos pandemiji Kovida 19, ostvaruje visoke stope rasta naše ekonomije.Naš cilj je, i uvek se borimo za to, to i znate, da iz godine u godinu naša privreda raste što brže. Brži rast naše privrede, naravno, znači i veće plate i veće penzije, dakle, bolji životni standard, više novca u budžetu, više novca i za ulaganje u kapitalne investicije. To je najsigurniji i jedini mogući održivi način rasta naše ekonomije.Zašto je onda važan ovaj Zakon o tržištu kapitala? Naime, sve naše kompanije, čak i država, da obezbede svoje finansiranje moraju da imaju jako i stabilno tržište kapitala, sa jakim institucijama koje garantuju sigurnost ulaganja i s druge strane, da imaju na raspolaganju još veći broj instrumenata na koji način mogu da finansiraju svoj rast i razvoj, dakle, da ne zavise samo o bankarskim kreditima, nego da imaju mogućnost i da na tržištu kapitala, kao u svim razvijenijim zemljama na svetu, ostvare i nađu novac za kupovinu opreme, za otvaranje novih postrojenja, za rast i razvoj, jer rast i razvoj naše privrede u stvari je rast i razvoj naše ekonomije u celini.Četiri celini.Četiri su veoma važne stvari oko ovog zakona koje hoću da napomenem. Naime, on podrazumeva jačanje institucija koje regulišu tržište kapitala. Ovde prevashodno mislim na Komisiju za hartije od vrednosti i na Centralni registar hartija od vrednosti.Drugo, ovim zakonom se stvaraju preduslovi ili uslovi da se povežemo i sa Euroclear-om, koji je najvažniji i najveći sistem na osnovu kojeg se trguje trguje ili kupuje akcijama i hartijama od vrednosti kada je čak i država u pitanju.Broj tri, ovaj zakon nam omogućuje i veći i širi dijapazon instrumenata koji će biti na raspolaganju našoj privredi u smislu obezbeđivanja dodatnih izvora finansiranja.Podsetiću vas takođe da smo prošle godine negde u ovo vreme usvojili i novi Zakon o kriptovalutama, koji takođe reguliše ovu oblast i koja je za nas veoma važna, jer opet ne možemo da izbegnemo postojanje kriptovaluta i sve veću popularnost. Na ovaj način obezbeđujemo, takođe, i mogućnost našoj privredi da na više načina obezbedi novac koji joj je potreban za razvoj.Poslednje, što je možda najvažnije, dakle, ovaj zakon je potpuno usklađen sa MiFID II. To su standardi koje investitori zahtevaju od nas da ispunimo kako bi u još većem broju došli u našu zemlju, kako bi investirali i u hartije od vrednosti kada je država u pitanju, kako bi, takođe, investirali i direktno u našu privredu.Usklađen je sa EU normativima i konačno, ovo je, da znate, jedan od reformskih ciljeva koje imamo u dogovoru sa MMF-om, kako bi dodatno podstakli rast naše ekonomije.Dakle, ovo je sistemski zakon, zakon koji će nam u mnogome doprineti razvoju naše ekonomije, obezbeđivanju dodatnih izvora finansiranja i sa te strane očekujem vašu podršku. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, biću i ostajem na raspolaganju.Pred vama je, takođe, i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju. Samo jedna izmena je u pitanju, dakle, izmena kada su rokovi u pitanju.Ono što ovaj zakon definiše, obavezu javnog subjekta, odnosno subjekta javnog sektora, da primi i čuva elektronsku fakturu i da izdaje elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora, dakle, taj rok se sa 31. decembra, odnosno 1. januara naredne godine, pomera na 1. maj naredne godine. Svi ostali rokovi ostaju kako su definisani i u prethodnom zakonu.Dakle, ovo je za nas izuzetno važan zakon, izuzetno važan proces. Zamislite Srbiju početkom 2023. godine, kada se ceo ovaj proces završi, bez papirnih faktura, sve će biti elektronski. Sa jedne strane, to je veoma važno zbog transparentnosti, javnosti, efikasnosti celog sistema, a sa druge strane, to je upravo ono što što naša privreda traži. Mi slušamo privrednike, slušamo našu privredu.Uspostavljanjem sistema e-faktura stvaraju se uslovi da se povraćaj PDV vrši u istom danu. Ukoliko se poklope ulazna i izlazna faktura elektronski, poreska uprava vraća privredi PDV, što dodatno doprinosi i njihovoj likvidnosti i sigurnosti. Kažem, to je jedan od najvažnijih zahteva naše privrede. Na ovaj način sistemski rešavamo i taj problem.Želim da uz sistem e-faktura ukažem i na činjenicu i proces tzv. e-fiskalizacije, novog sistema koji se trenutno implementira i od 1. maja naredne godine imaćemo potpuno novi sistem fiskalizacije u primeni u našoj zemlji. Evo, već u ovom trenutku mi smo održali obećanje i držimo ga, naravno, stalno - svake nedelje plaćamo subvencije za sve one koji nabavljaju nove fiskalne uređaje. Preko 50 privrednih subjekata je već primilo subvencije iz budžeta Republike Srbije. Negde smo za to već utrošili milijardu i po dinara, ali ono što je meni važno je da taj proces polako ide.U ovom trenutku imamo preko 50, što softvera, što fiskalnih uređaja, hardvera, koji su na tržištu već na raspolaganju našoj privredi i koristim ovu priliku da ukažem na to i da pozovem naše privrednike da se prijave za subvencije, da iskoriste to što država daje 100 evra po lokaciji i 100 evra po fiskalnom uređaju svakome onome ko je obveznik nove fiskalizacije, a sa druge strane, da to urade što pre, kako bi napravili i obezbedili bolji i transparentniji sistem.Ne moram da vam govorim koliko ovo znači u borbi protiv sive ekonomije. Ovo jeste jedan od najvažnijih razloga i za uspostavljanje e-faktura i za uspostavljanje novog sistema fiskalizacije. Dakle, borimo se protiv nelegalne ekonomije. Privredi je veoma važno da se izbori sa nelegalnom konkurencijom. Borimo se protiv sive ekonomije, a sa druge strane uređuje i pravimo mnogo transparentniji i sigurniji sistem.Takođe, za ovaj zakon ostajem na raspolaganju za pitanja, ukoliko ih budete imali.Treći imali.Treći zakon koji je danas pred vama je Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme. Iskoristiću priliku samo da vam ukažem na par brojki koje su za nas veoma važne.Kao što znate, kada je krenula pandemija Kovida -19, Republika Srbija, država, je reagovala brzo i efikasno, evo, u ovom trenutku, sa preko osam milijardi evra ukupno, kako bi ublažili negativne posledice Kovida - 19, jedan program ekonomske pomoći prošle godine, dva programa ove godine. Deo tih programa je bio i garantna šema i ta garantna šema je omogućila da država garantuje za kredite koje banke daju preduzećima, tako da smo iskoristili likvidnost koju je bankarski sektor imao da obezbedimo, pak, sa druge strane, likvidnost za naša preduzeća i kao rezultat imate mali pad naše ekonomske aktivnosti prošle godine. Ove godine imaćemo rekordan rast od preko 7,4-7,5 odsto, u ove dve godine kumulativno Srbija će imati najviši ekonomski rast od svih zemalja u Evropi. To je rezultat rada svih građana Srbije, ali delimično i delom takođe rezultat garantnih šema koje smo implementirali. Prva garantna šema, odobreno je preko 2,4 milijarde evra, 37.994 kredita sa garancijom Republike Srbije.Toliki broj preduzeća je dobio kredit, dobio podršku preko banaka, sa garancijom države Srbije i to je ono što je i spaslo našu privredu, onemogućilo zatvaranje proizvodnih pogona i sačuvalo radna mesta. Pomagali smo, ako se sećate, isplatom minimalnih zarada, moratorijumom na vraćanje kredita, direktnom pomoći, recimo, za gradske hotele, ali ova garantna šema pokazala se da je pravi pogodak bila i obezbedila je tu preko potrebnu likvidnost našoj privredi.Izmene ovog zakona ovog zakona sažimaju se u jednoj rečenici - ono što želimo da obezbedimo - želimo da obezbedimo onim sektorima, prevashodno ovde mislim na putnički transport, ugostiteljstvo, turističke agencije i hotelijerstvo u gradovima, dakle, oni sektori koji su i dalje najugroženiji i najviše pogođeni pandemijom Kovida - 19, da im omogućimo da ukoliko su

želimo da im izađemo u susret. Dakle, ovo je velika vest za njih i velika mogućnost da ukoliko su već vratili novac koji su uzeli, da mogu i da imaju pravo da pod istim uslovima uzmu novac ponovo.Sledeći

intelektualne svojine. Dakle, ovo je zakon ispred Ministarstva privrede i ovim rešenjem se predlaže prenošenje nadležnosti za utvrđivanje i postojanje povrede prava intelektualne svojine, a naročito prava na računarske programe, softvere i baze podataka kao sporedne aktivnosti poreske uprava na Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, odnosno na tržišnu inspekciju. Inače, ovo je preporuka Međunarodnog monetarnog fonda u sklopu šire reforme tako da će ova nadležnost poreske uprava, izmenama ovog zakona, preći na Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.Pred vama je, takođe, danas i veoma važan Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za zajam univerzitetske infrastrukture. Ovo je za nas izuzetno važan zakona. Jedan od naših prioriteta jeste da radimo na jačanju infrastrukture, kada je obrazovanje u pitanju. novac iskoristiti za sledeće projekte, a za izgradnju novih zgrada i postojećih zgrada na sedam fakulteta, i to je ukupno 10.600 kvadrata: Fakultet muzičke umetnosti - izgradnja i opremanje novog objekta za muzičku akademiju i umetnički ples, balet; Fakultet primenjenih umetnosti - izgradnja i opremanje novih objekata; Fakultet likovnih umetnosti - rekonstrukcija i opremanje pet postojećih objekata i dva potpuno nova objekta; kampus tehničkih fakulteta - proširenje Elektrotehničkog fakulteta, izgradnja zajedničkih objekata kampusa, kao i sanacija postojećih zgrada i opreme; fakulteti za geografiju i bezbednost - izgradnja i opremanje potpuno nove zgrade; Biološki fakultet - izgradnja i opremanje nove zgrade.Dakle, 13.000 studenata Univerziteta u Beogradu imaće korist od ovih projekata. Ono što želimo da im obezbedimo su mnogo, mnogo bolji uslovi za učenje, za napredovanje, za obuku, za školovanje. Ono što nama nedostaje, kao što imate priliku da vidite, je radna snaga, jer već otvaramo veliki broj fabrika, otvara se veliki broj radnih mesta, a sa druge strane moramo našim mladima da obezbedimo još bolje uslove za obrazovanje. Upravo ovaj projekat, dakle, upravo ovaj zakon zakon to omogućuje.Mi smo izuzetno ponosni na to što smo uspeli da napravimo ovakav dogovor. Vrednost projekta se procenjuje na 155,2 miliona evra. Dakle, ukupno ćemo toliko uložiti u objekte i infrastrukturu kada je Univerzitet u pitanju.Pred vama je danas i Predlog zakona o potvrđivanju Zajma koji je vezan za izgradnju auto-puta Iverak – Lajkovac, odnosno Valjevo – Lajkovac. Ovo je za nas veoma važan projekat. Kao što znate, jedan od stubova našeg ekonomskog rasta su ulaganja u kapitalne investicije. Iverak – Lajkovac ili Valjevo – Lajkovac je samo jedan od puteva koji se trenutno gradi u Srbiji.Dakle, gradimo ih devet, odnosno 10, što brzih saobraćajnica, što auto-puteva. Nikada se više nije ulagalo u našu putnu infrastrukturu, u železničku infrastrukturu. Kao što znate, krenuli smo i sa projektima izgradnje kanalizacionih mreža po našim lokalnim samoupravama, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. projektom, ovim zajmom, ovim zakonom obezbeđeno novca koliko je potrebno da se auto-put Iverak – Lajkovac završi.Sporazum koji je pred vama vredan je 134,3 miliona evra. Dakle, to je 85% ukupnog projekta. Preostali deo investicije obezbeđuje se iz budžeta Republike Srbije.Pred vama je takođe danas i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i i službenih pasoša.Ovim zakonom se predlaže potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša. Državljanima obe države nosiocima važećih diplomatskih ili službenih pasoša ovim zakonom će biti omogućeno da ulaze, prelaze preko teritorije, borave i napuste teritoriju države druge strane bez vize u trajanju do 30 dana.Dakle, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, par izuzetno važnih zakona je danas pred vama. Ukoliko izglasate Zakon o tržištu kapitala time ćemo dati dodatni podstrek razvoju našeg finansijskog tržišta razvoju, naravno, naše ekonomije.Mislim da je ovaj zajam za izgradnju Univerzitetske infrastrukture izuzetno, izuzetno važan. Pokazuje koliko smo posvećeni jačanju kapaciteta naših mladih i jačanju naših obrazovnih institucija. Da ne govorom više i o projektu završetka auto-puta Valjevo – Lajkovac.Dakle, sve su to sporazumi, sve su to projekti koji su za nas veoma važni. Približava se kraj godine, ali kao što vidite, mi ne stajemo. Dakle, nikada nećemo posustati kada su reforme u pitanju. Idemo sa elektronskim fakturama, idemo sa procesom e-fiskalizacije. Dakle, pravimo izuzetno transparentan proces i fiskalni prostor, da kažem, kada je poslovanje naših preduzeća u pitanju.S druge strane, kada je budžet u pitanju, ne stajemo. Kada su kapitalne investicije u pitanju, malo pre rekoh, ulaganje u univerzitetsku infrastrukturu i sve ono što je neophodno kako bi ubrzali stope rasta naše ekonomije i stvorili preduslove i uslove za još brži rast u godinama koje su pred nama.Hvala puno. Ostajem na raspolaganju za sva pitanja, ukoliko ih budete imali. Hvala, gospodine ministre.Prelazimo na predstavnike odbora.Prva reč ima predsednica Odbora za evropske integracije, Elvira Kovač.

izmenjen je Zakon o tržištu kapitala još 2016. godine, ako gledamo samo nekoliko godina unazad.Sa tim tim izmena, dakle iz 2016. godine, je izvršeno dodatno usklađivanje sa propisima EU koje uređuju zloupotrebe na tržištu, kao i sankcionisanje tih istih zloupotreba.U

Republika Srbija je, između ostalog, preuzela obavezu da izvrši potpuno usklađivanje Zakona o tržištu kapitala kako sa direktivama EU, tako i sa direktivama evropske zajednice kojima se, naravno, uređuje ova tematika, trgovina hartija od vrednosti.Poslednjom revizijom nacionalnog tzv. NPI-a iliti Nacionalnog plana programa za usvajanje pravnih tekovina EU koji je detaljan, višegodišnji plan i program usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU. Rok koji koji je Republika Srbija preuzela na sebe, dakle rok za potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama EU na ovom polju je sada samo što nije istekao iliti je kraj 2021. godine.Mora se naglasiti da je ovaj predlog iliti donošenje ovog Zakona o tržištu kapitala predviđeno i Strategijom za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine. Strategiju je, naravno, donela Vlada Republike Srbije.Kao što smo to čuli u izlaganju uvaženog gospodina ministra, odredbama novog Zakona o tržištu kapitala doprinosi se unapređenju efikasnosti domaćeg tržišta kapitala, većoj transparentnosti, izuzetno značajnoj pravnoj sigurnosti učesnika na tržištu, a pre svega domaćih i stranih investitora. Pojednostavljuje se pristup izvorima kapitala, prvenstveno malim i srednjim privrednim društvima, smanjuje sistemski rizik na tržištu kapitala. Posebno su značajna nova načela i pravila o prospektu koje je potrebno sastaviti, odobriti i objaviti prilikom javne ponude HOV.Pored toga, uvodi se i odredba o založnom pravu na finansijskim instrumentima, propisana je i obaveza investicionog društva da kada pruža usluge davanja investicionog saveta izvrši procenu podobnosti klijenta i primerenosti investicione usluge. Proširuju se i obaveze i ovlašćenja Komisije za HOV prilikom izveštavanja i vršenja nadzora. Ono što je svima jasno da je jedan od osnovnih ciljeva ovog Predloga zakona da se poveća učešće tržišta kapitala u finansijskom sektoru koje trenutno iznosi svega 10%.Spomenula sam dve pregovaračke pozicije u procesu pristupanja Republike Srbije EU za Poglavlje 9 i Poglavlje 6. Kada pogledamo poslednje izveštaje Evropske komisije, koji je kao što znamo objavljen sredinom oktobra ove godine, pročitamo detaljno deo izveštaja koji se odnosi upravo na ove dve pregovaračke pozicije, jasno je da poslednje izveštaje Evropske komisije prepoznaje da je tada već bio u izradi ovaj Zakon o tržištu kapitala koji se nalazi pred nama i da je cilj potpuno usklađivanje sa direktivom o transparentnosti za listirana društva. Izveštaj takođe kaže da je Komisija za HOV zvanično imenovan mehanizam.Sa druge strane, izveštaj Evropske komisije naglašava da je u pogledu tržišta HOV investicionih usluga još uvek nije sprovedeno planirano usvajanje izmena i dopuna Zakona o tržištu kapitala, koje bi uskladile ovaj zakon sa direktivama o tržištu finansijskih instrumenata i direktivom o konačnosti saldiranja u platnim sistemima i sistemima za saldiranje HOV.Takođe se HOV.Takođe se naglašava da su poslednje izmene Zakona o tržištu kapitala, koje su usvojene krajem prošle godine, konkretno 17. decembra 2020. godine, da se ona ne odnose na EU, na bilo kakvo usklađivanje, već se tiču pravila u jedinstvenom prospektu koja se odnose na dužničke HOV.Stoga, kao što smo to naglasili na samom Odboru za evropske integracije, sa stanovišta usklađivanja, mi svakako podržavamo ovaj Predlog. Zahvaljujem. Zahvaljujem Odboru za evropske integracije.Reč ima predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, dr Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, mi smo na Odboru razmatrali ove Predloge zakona i sporazuma sa velikim zadovoljstvom zato što kada govorimo o novom Zakonu o tržištu kapitala, onda ću vas podsetiti da smo pre par dana imali prilike ovde da izaberemo nov saziv

uopšte ista 2021. godine prvo zato što je dobila mnoge nove nadležnosti.Drugo, način na koji funkcioniše uopšte u saradnji sa svojim

evropskim standardima.Ovo što je moja koleginica, predsednica Odbora za evropske integracije rekla, oni su se svojim radom bez obzira što je tek danas došao na red novi Zakon o tržištu kapitala, već primenjivali određen evropske direktive i procese i time u stvari, na jedan prirodan način došli do toga da ovakav zakon, koji je inače radila radna grupa u saradnji sa svim privrednim subjektima, sa korisnicima tržišta kapitala, sa NBS Komisija izradila Komisija izradila je jedan ovakav predlog naravno u saradnji sa Ministarstvom finansija i kao takav mi ga danas imamo na dnevnom redu.Da vas podsetim da je prvi Zakon donesen 2011. godine i posle toga pretrpeo mnoge promene i očito je bilo potrebe za time, ali u stvari osnovni cilj obezbedi veće poverenje kod investitora da ulažu na tržištu kapitala kad je u pitanju Republika Srbija, ali samim tim i da se podigne berza na jedan viši nivo, onaj nivo za koji su stalno govorili i predstavnici komisije i uopšte korisnici da je tzv. plitka berza, odnosno da ne postoje velike transakcije uz pomoć kojih bi na određeni način se pospešio taj promet tržišta kapitala i uspostavila određena berza kada su u pitanju hartije od vrednosti.U međuvremenu naravno vi ste predložili nov Zakon o digitalnoj imovini. Naravno, pratite nove trendove i samim tim i Komisija za hartije od vrednosti je dobila nove nadležnosti u tom delu kad pričamo o zakonima o reviziji, zakonima o računovodstvu. Ono što su u stvari ciljevi ovog zakona da se poveća zaštita investitora, da se obezbedi kvalitetniji tržišni materijal, da se smanje troškovi kapitala kada je u pitanju pristup uopšte kapitalu, da se olakšaju se olakšaju i podsticaji za inovacije koji se javljaju na tržištu kapitala. Mi smo i juče imali jedan zakon koji se odnosi na inovacije. Sve više softverskih firmi, kompanija ulaze u taj sektor kada je u pitanju bankarski sistem, kada je u pitanju protok roba i usluga. Na jedan potpuno nov način funkcioniše i to tržište kapitala i hartija od vrednosti.Kao što vidite, Srbija usaglašava svoje odredbe sa evropskim direktivama i poglavljima za koje mislim ni jedna druga zemlja u regionu ne ide tom brzinom. Kao priznanje tome je i MMF koji je odobrio praktično prvu fazu, odnosno dali svoj zaključak u izveštaju da je Srbija

pored visokih stopa rasta u ovoj godini sledeće godine zaista je priznato da ono što planiramo da nastavimo sa rastom od 4,5% i smanjenim deficitom od 3% pokazuje se i kroz ove sporazume koje imamo danas na dnevnom redu, pogotovo kada govorimo o kineskoj banci, o kreditu koji iznosi 134 miliona i 300 hiljada evra. To je 85% učešće kineske banke u različitim infrastrukturnim projektima, čuli smo od ministra, onih 15% naravno učestvuje u različitim projektima, pogotovo za ovaj deo autoputa koji se odnosi na deonicu Iverak-Lajkovac, koja je u stvari veza između dva autoputa. Mislim da je to od velikog značaja što pokazujemo da spajamo i istok i zapad i sever i jug u koridorima. Zbog toga danas kažemo da 10 autoputeva radimo trenutno u Srbiji.Ono što je za nas bilo važno kao članove Odbora to je da uslovi kredita su

za ne povučena sredstva čak vrlo mala naplata, odnosno stopa od 0,5%, da je tromesečno plaćanje i da je izdata obavezna polisa od 9,5 miliona evra.Što se tiče sporazuma koje Banka Saveta Evrope dala, mislim da je od izuzetnog značaja kada govorimo o univerzitetskoj infrastrukturi.Praktično, poslednjih 50 godina nije urađeno ovako nešto novo, 95 miliona ulažemo u univerzitetsku infrastrukturu, šest podprojekata, 90.600 kvadrata će se izgraditi, rekonstruisati za 13.000 studenata, odnosno za korišćenje preko 100.000 studenata šest institucija koje su od velikog značaja. Ministarstvo prosvete bi trebalo zajedno sa Ministarstvom finansija da opredeli još 60 miliona miliona evra. Ono što je važno da taj kredit naravno ima pet godina grejs period za 20 godina otplate da ide u dve tranše i od ove godine do 2026. godine ćemo ići u realizaciju.Znači, svi su obuhvaćeni i fakultet, Muzička Muzička akademija, zatim, Likovna akademija, kampus tehničkih nauka, mislimo da je obuhvaćeno sve ono što Ministarstvo prosvete i nauke treba da pokaže da je Srbija toliko napredovala da jednostavno pored ove zdravstvene infrastrukture, koju smo najvećim delom uradili za vreme pandemije sada dolazi vreme kada zaista treba da se opredelimo brzom rastu i razvoju i inovacijama

oblasti kada je u pitanju obrazovanje obuhvatili ovom garancijom kredita.Mislim da Srbija zaista ide dobrim putem kada vidite današnji predlog dnevnog reda. Zbog toga Odbor za finansije poziva sve poslanike da glasaju za ove predloge. Hvala. Hvala i Odboru za finansije.Reč ima predsednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić Kovačević. Hvala vam predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, Dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo predloge zakone koje je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, od kojih bih ja najpre izdvojila predlog koji se odnosi na mere pomoći i podrške privredi usled negativnog uticaja pandemije bolesti Kovid-19.Svi smo svesni činjenice da je pandemija Kovid-19 loše uticala na evropsku i svetsku privredu. Naravno da je normalno da se posledice osećaju i kod nas. Međutim, iz sednice u sednicu ovde u Narodnoj skupštini mi možemo da vidimo da Vlada Srbije intenzivno radi na ublažavanju negativnih posledica uticaja pandemije, što prema građanima kao fizičkim licima, što prema pravnim licima, odnosno prema privredi Srbije uopšte.Treba podsetiti da smo u jeku korone za samo četiri meseca otvorili dve nove Kovid bolnice u Kruševcu i Batajnici, a onda još jednu u Novom Sadu. Zdravlje ljudi je bilo i uvek će biti na prvom mestu.Na samom početku izborili smo se na tržištu za dovoljan broj respiratora, posle toga smo akcenat bacili na imunizaciju stanovništva i obezbedili više različitih vakcina, od kojih su građani mogli da izaberu i da ih ih prime naravno besplatno, za razliku od mnogo država i u našem okruženju i u Evropi, a kojima smo mi pomagali određenim brojem doza vakcina ili na taj način što su njihovi državljani mogli da dođu u našu zemlju i da se vakcinišu naravno potpuno besplatno.Sada možemo da govorimo i o leku koji je stigao u Srbiju protiv korona virusa. Pre nekoliko dana smo čuli i predsednika Aleksandra Vučića koji je predstavio lek i rekao da će najpre stići za 50 hiljada ljudi, a onda će stići i za sve ostale kojima je naravno taj lek potreban.Osim toga, vidimo i čuli smo danas i od Siniše Malog ministra finansija da država radi i na sprovođenju mera koje će pomoći našoj privredi na koju je pandemija negativno uticala i smatram da treba u svakom slučaju podržati ovaj predlog.Još jedan predlog koji sam želela danas da istaknem, odnosi se na izgradnju državnog puta Loznica – Valjevo – Lazarevac, što pokazuje da i pored negativnih posledica Kovid 19 mi nastavljamo da u godini koju je obeležila pandemija da završavamo projekte ali i da započinjemo projekte izgradnje naše zemlje. Nismo stali sa izgradnjom puteva, modernizacijom pruga, niti sa projektima u bilo kojoj delatnosti, jer naša država sada ima para, imamo sigurnu državnu kasu, ali naravno imamo i uslova da stanemo iza svakog započetog projekta i da ga dovršimo u predviđenom roku.Predsednik Aleksandar Vučić je na otvaranju radova na izgradnji autoputa Niš – Merdare u dužini od 76,3 kilometra poručio da će to biti put koji je građen za razvoj Toplice i svakako dela Nišavskog okruga, ali i za uspostavljanje boljih odnosa sa Srbima sa Kosova i Metohije i bližih odnosa sa Albancima.Tada je podsetio, ja bih to želela da ponovim, da će se ovog meseca raditi na izgradnji istovremeno čak deset autoputeva, odnosno deonica i to su Fruškogorski koridor, Ruma-Šabac-Loznica, Kuzmin-Sremska Rača, Preljina-Požega, Moravski koridor, Surčin-Novi Beograd, obilaznica oko Beograda sektor B, Požarevac-Gradište-Golubac, Niš-Pločnik i obilaznica oko Kragujevca.Prema smatram da su predlozi zakona koji su danas pred nama dobri, smatram da zaslužuju podršku i pozivam na kraju koleginice i kolege da ih u danu za glasanje podržimo. Hvala. Zahvaljujem se predsednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Reč ima predsednik Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, narodni poslanik Veroljub Arsić. **Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za privredu je bio mišljenja da predloži Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona u načelu, Predlog zakona o izmeni i dopuna Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine.Obično

jako važna. Nažalost, nisu svesni čak ni oni koji učestvuju u industrijama tzv. kreativnim koje počivaju na intelektualnoj svojini. Na primer, na filmskoj industriji, muzičkoj, softveri, izdavanja knjiga

bih samo hteo da podsetim naše građane kako je to bilo i u ranijem periodu, jer posao Republike Srbije jeste da brine o zaštiti svake svojine, pa i intelektualne, samo da vas podsetim kako je to izgledalo, recimo, za vreme bivšeg režima.Oni koji su tada hteli, da recimo, pogledaju film u bioskopu „Zona Zamfirova“ od Šotre, mogli su da primete da je prilikom produkcije filma uvek postojalo neko obezbeđenje koje je pazilo i na kopije filma i na to da neko od publike odnosno gledalaca ne snima taj film, da bi ga kasnije stavio na neki nosač slike. To je naravno iziskivalo i troškove koje su producenti filma imali, odnosno vlasnici filma na zaštiti svoje intelektualne svojine, a to je u to vreme kao i sada bio posao države da o tome brine.Tako da mene u najmanju ruku čudi, zašto pojedini nosioci naše filmske industrije se ne vrate malo u taj period kada su oni morali da plaćaju privatno svoje obezbeđenje koje će da čuva kopije njihove intelektualne svojine, njihovog filma

U poslednje vreme učešće na crnom tržištu intelektualne svojine smanjeno je za oko 10%, a a svaki procenat koji se vraća u legalne tokove obezbeđuje oko 1000 novih radnih mesta. mesta. Razumem zašto je Poreska uprava insistirala da se ovaj zakon dosledno sprovodi, međutim, kroz rešavanje svih ovih problema uvođenja u sistem potpune zaštite intelektualne svojine, dostigli smo jedan nivo kada nije više potrebno da tako jedan strog organ kao što je Republička poreska uprava, sprovodi ovaj deo zakona pa se to sada prebacilo na Tržišnu inspekciju, odnosno Ministarstvo trgovine i turizma.

Imamo poverenja u našu Tržišnu inspekciju, znam da se kadrovi u inspekciji ubrzano zanavljaju i da se zapošljavaju mlađi ljudi koji su puni energije, puni znanja, puni pre svega da daju svoj doprinos razvoju našeg društva i Srbije u celini.O tome kako su se neki nezahvalno poneli prema Republici Srbiji po pitanju zaštite intelektualne svojine, govoriću u raspravi u načelu, pa ćemo da postavimo i neka pitanja koja njima mogu biti jako interesantna. Posebno me interesuje jedan drugi deo, a to je, ako sva prava imate da radite, da imate zaštitu države, ostvarite profit, kažite nama narodnim poslanicima i srpskoj javnosti, šta vam to nedostaje u srpskom društvu da prestanete da bez ikakvog argumente napadate i SNS i predsednika Srbije Aleksandra Vučića?

reč ima narodna poslanica Misala Pramenković. **Misala Pramenković** Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.Poštovani ministre, predstavnici ministarstva, koleginice i kolege narodni poslanici, kao što smo imali prilike da ministra u uvodnom izlaganju, pred nama je danas set izuzetno važnih zakona iz nekoliko, možemo reći čak i različitih oblasti.Ja ću se prvo osvrnuti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine. Ako pogledamo zakonsku regulativu koja je na snazi, odnosno važeća u Republikci Srbiji,

i u tom smislu možemo reći tu spadaju književna, likovna, muzička dela, različiti softverski programi itd.Intelektualna svojina se zapravo od materijalne svojine razlikuje po tome što se radi o zaštiti apstraktnog koncepta, odnosno proizvoda ljudske kreativnosti.

svojina.Zakonska regulativa koja je štiti je izuzetno važna, budući da imamo tendenciju stalnog porasta ove vrste, možemo slobodno reći kreacije ljudske ili kreativnosti koja je ujedno profitabilna, a sa druge strane, zaista i korisna. Kada su u pitanju svojinska prava, kao i kod materijalne svojine, neophodno je zatražiti dozvolu po pitanju korišćenja određenog produkta produkta ljudskog, tako isto kod intelektualne svojine, neophodno je zatražiti i dobiti dozvolu od autora određenog dela. Osim što je potrebno da se da dozvola podrazumeva se i potrebno je da autor određene kreacije bude potpisan kako bi se ustanovilo i sačuvalo njegovo autorsko pravo.

muzički produkti, književna i naučna dela, a kada je u pitanju industrijska svojina, onda se štite različiti žigovi, patenti, čak i geografske oznake itd.Ukoliko se ne varam, zakonska regulativa na nivou Republike Srbije ovu vrstu svojine štiti sa šest zakonskih rešenja i nekoliko podzakonskih akata, što će ovim izmenama i dopunama svakako biti dodatno unapređeno, budući, kako rekosmo da se radi o grani delatnosti koja je stalno u ekspanziji i ona zahteva adekvatnu reakciju same zakonodavne regulative.Malopre spomenuh pitanje autorskih prava u situaciji kada je neophodno da autor određenog dela bude konsultovan, bude odobreno i bude, u najmanju ruku, potpisan. Ukoliko dođe do kršenja ovih prava, autor nekada svoje pravo može zatražiti i dobiti na sudu, međutim u vidu materijalne nadoknade, odnosno obeštećenja. Međutim, složićemo se da ovo nije uvek adekvatna zamena, jer je autoru određenog dela značajnije da bude prepoznatljiv po svojoj kreaciji i da bude potpisan, nego što će kasnije dobiti vid obeštećenja. bi se moralo imati mnogo više senzibiliteta u pogledu korišćenja, recimo fotografija, različitih vrsta video snimaka itd, a veoma često danas mediji, činjenica je, znaju prekršiti ovaj, da kažemo, moralni kodeks u pogledu poštovanja prava onoga koji je i kreirao određenu stvar.Zapravo, konkretno što se tiče samih izmena kod ovog zakona, primećujemo da se, kako čusmo, sa Republičke poreske inspekcije nadležnost prebacuje na tržišnu inspekciju, odnosno na Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i na taj način se dodatno treba intenzitet zaštite ove vrste svojine svakako i nastaviti.Dodatno su u sam program intelektualne svojine uvršteni ovim zakonskim rešenjem kompjuterski programi, odnosno softverski programi, koji su danas i te kako prisutni u pogledu grane IT sektora, koji dodatno zauzima sve više maha i dodatno je potrebno sprečiti koliko je moguće pitanje sive ekonomije, odnosno tržišta koje posluje po nelegalnim principima.Kada govorimo o samim idejama, patentiranju, potpisivanju i autorstvu generalno, zanimljivo je možda spomenuti činjenicu da se ideje zapravo i određena dela ili proizvodi ljudske kreativnosti ili kreacije, nisu potpisivali do nekog modernijeg doba, da kažemo, ranije se ideje nisu potpisivale, jer sa druge strane se smatralo da da niko neće ukrasti ideju. Danas vidimo da je tržište nemilosrdno, pa i na tom polju je potrebno regulisati određene principe.Sledeće zakonsko rešenje na koje bi se želela osvrnuti jeste pitanje zakona o izmenama i dopunama Zakon o elektronskom fakturisanju. Čuli smo da se uvodi sistem elektronskih faktura i da se rok pomera za nekoliko meseci, ali ovo je izuzetno važan princip gde se predviđaju obuke subjekata javnog sektora u pogledu elektronske fakture. Uvodi se javna lista sistema elektronskih faktura što će privrednim subjektima i javnom sektoru ubrzati poslovne procese.Vidimo da u pogledu mogućnosti povraćaja PDV svakako da će elektronski sistem faktura omogućiti brojne olakšice, ekspeditivniji, transparentniji i efikasniji rad i u tom smislu, dakle, činjenica da će se izbeći svi oni silni papiri u pogledu fakturisanja i mogućnosti da se zagubi ta arhiva. Svakako da podržavamo usled reforme javnog sektora i ovaj vid elektronskog fakturisanja.Pitanje Zakona o tržištu kapitala, još jedno polje koje kao intelektualna svojina stalno u procesu ekspanzije, promena, blagog porasta ili pada, gde treba adekvatno zakonski reagirati. Vidimo da iz ovog zakonskog rešenja zapravo nudi se određena stabilnost, pravna sigurnost privrednim subjektima, kako domaćim, tako i stranim koji će biti na tržištu kapitala, sa druge strane, uređuje se jedinstveno tržište i njihov pravni položaj.Zakon o tržištu kapitala inače prvi put je donet 2011. godine, pre 10 godina i od tada je pretrpeo nekoliko izmena, a svakako da to praksa i zahteva budući da se radi o jako promenljivom, da kažemo, parametrima. Sa druge strane, čuli smo da

je da u poslednjih deset godina, odnosno poslednju deceniju globalna ekonomska kriza je uticala na blagu nestabilnost tržišta, kako na globalnom, tako i na domaćem domaćem planu i tu imamo određenih promena i zato je neophodno zakonski precizirati i regulisati, dati određenu sigurnost i učiniti atraktivnijem domaće tržište, kako za domaće, tako i za strane ulagače.Pitanje ulagače.Pitanje zajma od Banke za razvoj Saveta Evrope u pogledu razvoja univerzitetske infrastrukture jeste još jedno pitanje koje je izuzetno važno. Ulaganje ili investicija u obrazovanje ovog puta u visoko obrazovanje jeste nešto što je veoma značajno, čemu se treba stremiti, težiti i što svakako podržavamo. Vidimo da je u planu da se sedam fakulteta na nivou grada Beograda, odnosno fakulteta koji su u sklopu univerziteta u Beogradu ili u potpunosti adaptira u nekim segmentima ili da se zgrade rade iznova i to će nesumnjivo uticati na kvalitet rada i poboljšanje uveta samog studiranja i rada samih studenata.Ono što bi bila naša sugestija svakako jeste da se ovaj princip razvoja univerzitetske infrastrukture prenese i na druge gradove, univerzitetske gradove u Republici Srbiji, poput Niša, Kragujevca, Novog Pazara, Novog Sada, itd. Dakle, u tom smeru treba delovati, jer investicije u samo obrazovanje je nešto što dugoročno donosi rezultate i što treba i svakako jeste jedan od strateških ciljeva.U pogledu Predloga zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša ovo je vid ugovora, odnosno sporazuma koji svakako predstavlja jačanje saradnje između dve države, predstavlja bilateralni sporazum, kao značajan iskorak u pravcu unapređenja političkih odnosa.Osim toga, konkretno ovaj sporazum će olakšati nosiocima službenih i diplomatskih pasoša jedne i druge zemlje, i to u trajanju do 30 dana da bez dodatnih viza i dodatne birokratije mogu boraviti u tom predviđenom periodu na teritoriji obe države. Dakle, i ovaj sporazum svakako zavređuje zavređuje pažnju i podršku.Pitanje podrške od strane države o samoj infrastrukturi, odnosno privredi u pogledu saniranja koliko je moguće posledica pandemije izazvane virusom Kovid 19, jeste nešto na čemu treba i dalje ustrajati i ukoliko je moguće sam dijapazon, odnosno spektar onih koji su obuhvaćeni određenim vrstama pomoći proširiti. Ovoga puta to su ugostitelji, hotelijeri na gradskom području, druge vrste privrednika, autoprevoznici itd.Više puta smo sa pozicije našeg poslaničkog kluba i naše Stranke pravde i pomirenja ukazivali na to da se treba razmisliti i o različitim vrstama subvencije i pomoći poljoprivrednim proizvođačima, proizvođačima drugih privrednih delatnosti koje možda u određenim momentima takođe su bile ugrožene i osećale posledice aktuelne pandemije.Toliko, zahvaljujem.

Hvala, potpredsednice.Poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstava, koleginice i kolege, sama situacija od pre 10 i možda malo više godina kada je došlo do kolapsa na svim svetskim berzama i kada se to prelilo i na manje berze, kao što je i Beogradska berza, govori nam koliko je važan Zakon o tržištu kapitala. Od ovog zakona očekujem u budućnosti da stvori jedan takav ambijent koji će poslati pozitivnu poruku i koji će biti pozitivan signal stranim investitorima i koji će povratiti poverenje u ovu vrstu imovine, odnosno u trgovinu ovom vrstom imovine.Cilj je da naš pravni sistem garantuje pre svega sigurnost svim učesnicima na tržištu, da naše tržište postane atraktivnije za investitore, da uslovi za pristup i poslovanje na tržištu budu jasno propisani i da budu lako prepoznatljivi od svih onih koji žele da posluju.Takođe, na ovaj način usklađujemo naše zakone sa pravnim okvirom Evropske unije i samom implementacijom ovakvih pravnih normi koje svuda važe u Evropi i važe u razvijenim zemljama sveta mi ćemo postići to da pristup našem tržištu bude olakšan, da investitori bolje i efikasnije posluju na tržištu. To će naravno sa druge strane i motivisati davaoce da emituju hartije od vrednosti i olakšaće im put da na jedan ovakav način dođu i efikasnije do novih finansijskih sredstava koji su neophodni za poslovanje. Sve to dovodi do većeg prometa i do razvoja tržišta kapitala, a nama je važno da radimo na razvijanju jednog konkurentnog, produktivnog, efikasnog tržišta kapitala sa širokim spektrom finansijskih instrumenata i usluga.Podsetiću i da je Vlada Republike Srbije nedavno usvojila Strategiju za razvoj tržišta kapitala, i to za period od 2021. do 2026. godine, i ta strategija treba da stvori dobru osnovu za korišćenje šire lepeze finansijskih instrumenata u korist privrede, ali i u korist stanovništva.Dugoročni cilj je da se smanji zavisnost malih i srednjih preduzeća od bankarskog finansiranja, da se smanji zavisnost takvih preduzeća od državnih subvencija, da se kroz nove finansijske mogućnosti dalje radi na ubrzanju ekonomskog rasta, da se više ulaže u inovativnu industriju i, naravno, sve to treba da doprinese otvaranju novih radnih mesta.Predlog Zakona o elektronskom fakturisanju odnosi se zapravo samo na utvrđivanje novih rokova, na pomeranje rokova koje se odnose na početak primene određenih obaveza koje proizilaze iz zakona. Zakon o elektronskom fakturisanju je već uticao da se poveća vidljivost transakcija koje se obavljaju između subjekata u javnom sektoru, kao i između subjekata u privatnom sektoru.Postupak izdavanja faktura elektronskim putem, kao i plaćanje je mnogo brži, jeftiniji je, a mogućnost greške je svedena na minimum. Prelaskom na elektronsko fakturisanje postižu se uštede, pre svega prilikom korišćenja poštanskih usluga. Kompanije koje izdaju veliki broj faktura, kao što su npr. preduzeća iz oblasti veleprodaje, moraju da računaju na izdvajanje određenih novčanih sredstava samo za ovaj postupak, za ovu proceduru.Elektronsko fakturisanje na ovaj način donosi preduzećima uštedu i do 60%. Ja ću pokazati na jednom slikovitom primeru, npr. ako samo poštanska usluga košta 75 dinara, ako jedno veliko preduzeće izda mesečno hiljadu faktura, jasno dolazimo do podatka da je to 75.000 dinara uštede mesečno, ako govorimo o velikim kompanijama to je mnogo veća ušteda, pomnožimo sa 12 meseci, dolazimo do jedne ozbiljne sume novca na godišnjem nivou koje kompanije mogu imati na raspolaganju da preusmere na neka druga prioritetna pitanja i na taj način da unaprede svoje poslovanje.Još jedana prednost elektronskog fakturisanja je ušteda u vremenu. Ona direktno utiče na povećanje efikasnosti u radu, a naročito se to odnosi na onaj deo privatnog sektora za koji je veoma bitno da primene ovakve metode u poslovanju. Osim arhiviranja i unošenja podataka, vreme se troši i na plaćanje računa, naročito ako se ne koristi elektronsko bankarstvo i znamo svi koliko vremena oduzima fizički odlazak u banku da se plati određeni račun. Iz ugla primaoca, elektronska faktura omogućava značajnu uštedu vremena, podaci se brzo unose, proces plaćanja je olakšan, a pregled svih faktura je jednostavan.Činjenica je i da ovakav način razmene faktura još uvek nije potpuno prihvaćen kod nas, nije prihvaćen ni u mnogo razvijenijim zemljama u onom kapacitetu u kom to može da bude, ali oni koji koriste elektronsko fakturisanje i te kako su do sada upoznali prednosti ovakvog vida poslovanja. Iskustvo pokazuje da je stepen usvajanja e-fakture relativno nizak i varira od države do države, negde od 8% kod onih zemalja koje su relativno skoro usvojile ovakav postupak u poslovanju do 40% kod visokorazvijenih evropskih država.Kada govorimo o strukturi preduzeća, odnosno o malim i srednjim preduzećima, broj razmenjenih e-faktura još uvek nije na visokom nivou, ali ohrabruje podatak da stepen usvajanja je u porastu, iz godine u godinu sve više kompanija i državnih institucija prepoznaje prednosti elektronskog fakturisanja. Radi sticanja jasnije slike, reći ću da je broj razmenjenih e-faktura samo pre pet godina u državama Evropske unije iznosio preko 35 milijardi.Izmene i dopune Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine podrazumevaju prenošenje nadležnosti sa Ministarstva finansija, konkretno sa Poreske uprave, na Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, konkretno na tržišnu inspekciju.Karakteristika vremena u kome živimo jesu svakodnevne inovacije, novi brendovi, drugačiji izgled proizvoda, zaštićeni prehrambeni proizvodi na osnovu određenog porekla, tako da su svi oni nastali kao proizvod ljudskog uma, proizvod ljudskog duha moderno poslovanje se zapravo zasniva na znanju, na kreativnosti, na marketingu, na uvođenju novih tehnologija i zbog svega toga je važno da se zaštite izumi i inovacije, odnosno da se zaštiti intelektualna svojina.Potrebno je da definišemo najbolji pravni okvir koji će garantovati zaštitu takve vrste da nijedan proizvod ne može biti korišćen u komercijalne svrhe, niti može da se prodaje bez saglasnosti njegovog izumitelja. Pravno regulisanje ove oblasti je važno za svaku državu jer je interes svake zemlje u vremenu u kome živimo da se podrži kreativnost, odnosno sve one tehnologije, odnosno svi oni proizvodi koji su zasnovani upravo na kreativnosti.U vremenu kada se razmene ideja i podataka odvijaju ubrzano važno je da pravovremeno reagujemo, da usklađujemo propise kako bismo uredili oblast koja se odnosi na zaštitu prava intelektualne svojine. Cilj regulisanja prava intelektualne svojine treba da bude stvaranje stvaranje ambijenta u kome autori štite svoja prava i za to ostvaruju adekvatnu naknadu. Nažalost, brzina kojom se stvara i objavljuje sadržaj na internetu najčešće dovodi do povrede prava intelektualne svojine. Zato insistiramo da ova prava budu nedvosmisleno zaštićena zakonom. Bez saglasnosti nosioca autorskog prava ne sme niko da koristi niti njegova dela, bilo da je u pitanju tekst, fotografija, audio ili video zapis i svako ko preuzme određeni sadržaj mora da ima saglasnost nosioca prava. Interesantan je i podatak da naše kreativne industrije godišnje stvaraju oko 7% bruto domaćeg proizvoda i da je u njima zaposleno preko 100.000 ljudi.Socijaldemokratska partija Srbije, naravno, podržaće izmene i dopune ovakvog zakona. podržaćemo, naravno, i Predlog zakona o utvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji se odnosi na projektni zajam – univerzitetska infrastruktura.Mi na ovaj način nastavljamo da ulažemo u obrazovanje, konkretno u visoko obrazovanje. podsetiću da smo pre nekoliko meseci samo podržali jedan projekat koji se odnosi na renoviranje studentskog smeštaja za studentske domove u Beogradu i Nišu. Nastavljamo sada sa istom praksom. Svima je jasno da je nama potrebno više visokoobrazovanih ljudi, da je obrazovanje motor razvoja jednog društva. Podatak je da se oko 40% mladih danas opredeljuje da upiše fakultet, a mi na jedan ovakav način treba da ih motivišemo da taj broj bude što veći, tako što ćemo poboljšati uslove studiranja. Na ovaj način mi ispunjavamo našu obavezu i omogućavamo i poboljšavamo pristup univerzitetskom obrazovanju

ovakve investicije su od najvišeg značaja za budućnost našeg obrazovanja, ali i za budućnost naše zemlje. Investicija obrazovanja je jedina sigurna investicija koja se vraća višestruko u budućnosti, ali ne treba tu da se zaustavimo, ono što naš zadatak treba da bude pored toga da obezbedimo kvalitetno obrazovanje za mlade ljude, da obezbedimo i takve uslove da nakon što završe fakultete, da nakon što se školuju imaju adekvatna radna mesta u Srbiji, da svoje znanje primenjuju upravo u našoj zemlji.Podržaćemo i realizaciju projekta koji se odnosi na izgradnju brze saobraćajnice na relaciji Iverak – Lajkovac, ova deonica u dužini od 18 kilometara ima višestruki značaj ne samo za Kolubarski okrug, već i za celu Srbiju. Na ovaj način nastavljamo sa trendom da unapređujemo saobraćajnu infrastrukturu. Svi vrlo dobro znamo koliko je putna mreža važna za razvoj države i da svaki dinar koji se ulaže u saobraćajnu infrastrukturu u budućnosti se višestruko vraća.Na ovaj način pokazujemo još jedan apsekt, a to je da da nam je veoma važan ravnomeran regionalni razvoj, tako da su to sve argumenti koji idu u prilog tome da podržimo ovakve predloge zakona. Kao što sam već i rekao, SDPS podržaće, odnosno poslanici će glasati za sve predložene izmene i dopune zakona koji se nalaze na dnevnom redu. Hvala. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime

narodni poslanik i Velike narodne skupštine Republike Turske, kao i ostale članove delegacije Velike narodne skupštine Republike Turske, koji prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale, koji se nalaze u zvaničnoj poseti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Molim vas da ih aplauzom pozdravimo.Nastavljamo

i naše poslaničke grupe. Drago mi je što su danas ovde sa nama.Kada pričamo o tačkama na današnjem dnevnom redu, ja bih krenuo o o dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme, kao mere dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti kovid. Zašto krećem od ove tačke dnevnog reda? Zato što je ona nama iz JS najbliža, kako kaže predsednik Dragan Marković Palma, zalažemo se da novac troše građani.Upravo ministre kako ste i vi rekli ovih osam milijardi pomoći su direktna sredstva koja su otišla na račune i građana i privrede. To je najbitniji razlog zbog čega mi i podržavamo Vladu Republike Srbije i sve odluke koje se tiču direktne koristi građana.Danas je na redu i Zakon elektronskim fakturama, Kovid-19 je u mnogim sferama društva uneo totalnu pometnju i stvorio je situacije u kojima smo svi morali da menjamo neke navike, kako životne navike, tako i poslovne navike.

zakon koji danas donosimo, to je jedna velika novina u poslovanju, ali kako sam i rekao u vremenu u kome živimo ovo postaje i pre svega potreba. Niko tačno ne može da kaže šta će da se dešava sa virusom kovida niti da li ćemo u budućnosti da imamo slične probleme, ali ono što je sigurno da ovakav način elektronskog poslovanja elektronskih faktura u mnogome olakšava posao i javnom sektoru i privredi u realnom sektoru.Ono što je za državu bitno, a to je da će država svakako imati bolji uvid u porez na promet, a svakako za sve one koji šalju fakture sve će biti mnogo komfornije i bezbednije zato što će sistem preko koga će da se šalju fakture upravo davati sigurnost svakom ko istu fakturu izdaje. I do sada kada je bilo prilike da se fakture putem mejla šalju, niko nije mogao da tvrdi koliko je to bezbedno, a što se tiče novog sistema bezbednost je zagarantovana.Imamo drastično smanjenje troškova. Znači, nećemo morati da plaćamo skupe poštanske usluge. Sama država preko javnog sektora koja možda i u najvećem broju i šalje ovakve fakture će sigurno napraviti velike uštede. Ono što je bitno za korisnike iz realnog sektora iz privrede, to što će im se mnogo lakše vraćati PDV.Ono PDV.Ono što je najbitnije izmena u ovom zakonu, a to je da će primena konačno biti od 1. maja 2022. godine. Ovo je velika reforma za realan sektor i nije lako svakako prihvatiti nešto što je novo. Verovatno će biti nekih otpora u realizaciji i primeni ovog zakona, ali je sigurno da vremenom kad svi budu stekli uvid koliko ćemo koristi svi od ovoga da imamo, da će taj otpor i nestati.Kažem, možda i najbolje u ovom zakonu što se postiže velika ušteda, na kraju krajeva i papira. Mi smo i danas, ministre, za dnevni red dobili ozbiljne materijale, ovo je samo jedna tačka dnevnog reda, ima preko dve i po hiljade strana i ozbiljna količina papira. Razumem i Poslovnik naš da mi moramo da dobijamo ove materijale, ali svakako i mi iz Narodne skupštine trebamo da se trudimo da modernizujemo naš način poslovanja i tako da i mi pravimo uštede kada su u pitanju i velike količine papira koji se troši, jer to direktno utiče na životnu sredinu.Šta raditi sa tim uštedama? Znate, kada neko nađe način kako da uštedi, a dobar primer je za uštedu grad Jagodina i kada ne iskoristite sve benefite koje možete da iskoristite, a jedan od tih primera je recimo, komunalna milicija na koju svaki grad ima pravo. Ja dolazim iz opštine, mi nemamo ni mogućnosti da to koristimo, ali Jagodina je jedan od većih gradova koji ima pravo da iskoristi komunalnu miliciju. Grad Jagodina to ne koristi i to je sličan vid uštede koji ćemo mi da postižemo upravo za primenom zakona o kome sam pričao. A sada kako će taj novac da se troši, to je naravno u konkretnom slučaju u ovom zakonu, vas kao ministra finansija, Vlade Republike Srbije, a kada je u pitanju ušteda po osnovu komunalne milicije, to je odnos grada, gradonačelnika, tamo gde se uštede stvaraju.To je ono što mi stalno ističemo i hvalimo da novac treba da troše građani. Kada je u pitanju Jagodina, jedna od mera je upravo i slanje đaka iz osnovne i srednje škole na letovanje od sedam dana, 50% dece u osnovnoj školi je na taj način prvi put videlo more.Zato more.Zato ministre, svaki zakon koji je danas na dnevnom redu, a koji se tiče poboljšanja uslova života poslanička grupa JS podržava.Vrlo bitan zakon koji danas usvajamo, to jest izmenu i dopunu zakona koji je usvojen 2011. godine, prvi put, to je Zakon o tržištu kapitala. Velike su mogućnosti pred nama ministre kada je u pitanju tržište kapitala. Beogradske berza je nešto što se u kontinuitetu razvija. Ako budemo realni i ako trebamo da je ocenimo u ovom trenutku, složićete se i vi iz mnogo faktora.Kada je u pitanju

to je i vaša insistiranje da se stvari dovode u red i da pokušavamo da se približimo svetskim berzama. Ono što je dobro kada je u pitanju naša berza to smo ove godine napravili što je napravljena konekcija sa Atinskom berzom, sa kupovinom tih 12,4% akcija Beogradske berze dostupnije nam je svetsko tržište i građani investitori u Srbiji lakše mogu da plasiraju svoj kapital i da ponude svoje ideje za lakše dobijanje finansija.U okviru pristupanja EU dva poglavlja su direktno vezana za ovaj zakon, to je Poglavlje 9 finansijske usluge i Poglavlje 6 to je pravo privrednih društava. Rok za realizaciju strategiju koju je Vlada usvojila je u periodu od 2021. do 2026. godine.Kada Vlada Republike Srbije apsolutno ispunjavamo sve ono što se od nas traži. Nažalost, konstantno se pojavljuju neki novi uslovi, ali ja sam siguran da će ova Vlada da istraje na tom evropskom putu i da ćemo svi zajedno u nekom bliskom periodu biti još bliži EU.Mnogi EU.Mnogi pojmovi, iako se vrlo često koriste nažalost nisu poznati većini privrednika u Srbiji. Ja sam i u razgovoru sa svojim kolegama kada smo krenuli od običnih akcija, pa na dalje analizirali sve došli do faktoringa i onda kad krenemo da pričamo o faktoringu ljudi se zbune, nisu sigurni ni da li je to nešto što što im ide u prilog ili je to nešto što treba da im stvara opterećenje.Kad pričamo o tržištu kapitala ovo je jedna vrlo bitna stvar, i ministre, predlog poslaničke grupe Jedinstvene Srbije da nađete neki način kako možemo našoj privredi, pre svega malim i srednjim preduzećima, da olakšamo lakši pristup, da ih uputimo i u terminologiju i o mogućnosti koje tržište kapitala Srbije njima stavlja na raspolaganje.Konkretno faktoring je nešto što će direktno da utiče na sve proizvođače, da li je to prehramben proizvod ili bilo koji drugi koji može da ide u izvoz. Naši ljudi nisu sigurni kako mogu da naplate ta potraživanja za robu koju su proizveli u Srbiji i upravo je faktoring jedan od modela kako taj problem može da bude rešen.Kada pričamo o našoj berzi koja je sigurno najdirektnija veza sa tržištem kapitala, meni je nekako najlakše da je uporedim sa nekom velikom pijacom i na toj pijaci postoje oni koji su zainteresovani nešto da prodaju, da nešto plasiraju i tražimo one koji su zainteresovani nešto da kupe.Stabilnost jedne berze ili uopšte jedne privrede, pre svega zavisi od političke stabilnosti, Bogu hvala u Srbiji postoji politička stabilnost i svaka druga bezbednost i to je ono što u mnogome olakšava svakom investitoru da dođe na naše tržište.Kada veliki broj instrumenata je dostupan na tržištu kapitala i ja hoću da pohvalim i izvršnu i zakonodavnu vlast kada je u pitanju digitalna imovina.

od zakona koji je usvojila ova Narodna skupština. Ponavljam to je jedan od zakona koji je vrlo mali broj zemalja usvojio. Zemlje su prvo morale da prepoznaju kakvi su svi benefiti ovakvog poslovanja i kakve koristi ima direktno naša privreda.Kažem da mi iz Jedinstvene Srbije podržavamo svaki korak ka olakšanju rada u domaćoj privredi i dovođenju stranih investitora, što bi Dragan Marković Palma rekao – nisam ministar, ali mogu, znam i hoću da pomognem.Danas na dnevnom redu imamo jedan zakon koji se tiče studenata i konkretno odnosi se na 13.000 studenata. Vi ste malopre pobrojali koje ćemo sve univerzitete da renoviramo i nove kapacitete koje ćemo da napravimo i poslanička grupa Jedinstvene Srbije, koja uvek kaže da su mladi zakon, svakako podržava jedan ovakav zakon.Danas zakon.Danas na dnevnom redu imamo i Predlog o potvrđivanju Sporazuma o zajmu koji se odnosi na projekat izgradnje državnog puta Loznica-Valjevo-Lazarevac i deonicu Iverak-Lajkovac.I, mi teško da možemo da promenimo onu pesmu „Ide Mile lajkovačkom prugom“, ali više Mile neće morati samo prugom kada budu završenui ovi putevi i autoput Mile može mnogo komfornije da se kreće i autoputem.Tako da ministre što se tiče svih zakona koji su danas na dnevnom redu poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje ih podržava. Hvala. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Jedinstvene Srbije.Reč ima ministar finansija. **Siniša Mali** Hvala puno. Poštovani narodni poslanici, par informacija, koje koje ste tražili od mene. U ovom trenutku su tri licence za kripto menjačnice u obradi, dakle, zahtevi za tri licence, i četiri izdavaoca tokena, takođe su podnela zahteve za izdavanje licenci, i ja očekujem u par narednih nedelja i prve licence koje će biti izdate, a to je za nas veoma važno.Dakle, taj zakon o kome ste govorili, o kripto valutama, tačno je, bili smo jedna od prvih zemalja, koja je regulisala ovo jedno

tih transakcija u odnosu na tradicionalne platne transakcije, koje u ovom trenutku dominiraju.Ono što mi je posebno važno, to je vest za sve vas, dakle Beogradska berza, mi veoma intenzivno radimo na strategiji rasta i razvoja Beogradske berze i smatram da je ona pravi pravi instrument, da podrži razvoj našeg finansijskog tržišta u budućnosti.Mi u ovom trenutku i to je veoma važno, radimo na razvoju platforme za trgovanje digitalnim tokenima, koji će biti u implementaciji već naredne godine.Kada govorimo o tokenima, čisto sada, to je jedna od uže stručnih stvari, ali to su tokeni kojima se osnivaju preduzeća i sa kojima se se trguju vlasnički udeli u preduzećima, sve ono što se dešava u mnogo razvijenijim zemljama sveta, dešavaće se i u našoj zemlji, upravo preko ove berze, tako da ja očekujem da će ta berza da raste i razvija se od naredne godine, jer su nam veliki planovi i nisam spreman još o tome detaljno da pričam, pošto radimo na tome, ali siguran sam da će ovaj zakon o tržištu zakon o tržištu kapitala, samo dodatno da doprinese daljem razvoju i rastu Beogradske berze i da potvrdi njeno dominantno učešće i položaj u celom regionu.Kada je region u pitanju, s obzirom na to da ni Beogradska berza a ni mi, ne možemo da ostvarimo potpune efekte našeg razvoja i rasta sami, samo da vas podsetim na ovu inicijativu Otvoreni Balkan, jednu vizionarsku inicijativu predsednika Vučića, a mi smo se juče vratili iz Tirane.Dakle, na sastanku sa našim predsednikom, bio je i premijer Albanije,

slobodan protok ljudi preko granica, dakle prepoznavanje, međusobno prepoznavanje radnih dozvola, brzo izdavanje istih, tako da ćete sada imati priliku da vidite i naše ljude, ali i ljude iz Severne Makedonije, takođe iz Albanije da bez bilo kakve smetnje dolaze i rade, pokrećemo dodatno tržište radne snage i sami znate, a malo pre sam govorio o tome da nam nedostaje radna snaga i za otvaranje novih fabrika i podsticanja i dalje razvoja naše ekonomije, i dodatna radna snaga nam je veoma važna i to su dva sporazuma koje je lično predsednik juče i potpisao.Gospodin potpisao.Gospodin ministar Nedimović je potpisao veoma važan sporazum koji se odnosi na međusobno prepoznavanje i usklađivanje fitosanitarnih i veterinarskih sertifikata, nema više čekanja na granicama kada su ti sertifikati u pitanju, da jedna strana ima jedan sertifikat, pa da se on uzorkuje, odnosno da se uzorkuju materijali ili proizvodi zbog sertifikata u Albaniji, pa onda da se isti postupak ponavlja u Srbiji, ili Severnoj Makedoniji.Dakle, toga više nema. Jedan sertifikat, apsolutno prihvatljiv za ceo region, dodatno ubrzanje trgovine, kada je trgovina i promet, ove tri zemlje u pitanju, i konačno ono što je veoma važno, taj sporazum o prepoznavanju ovlašćenih ekonomskih operatera, a trenutno ih u Srbiji ima 29.Dakle, to su kompanije koje su prešle, odnosno prošle već i kontrolu carinskih službi i sve, dakle, mnogo brže mogu da prolaze granice, mogu da promeću robu. To će dodatno doprineti razvoju našeg regiona, zajedno smo mnogo jači.Naravno, srpska ekonomija je dominantna ekonomija u regionu, tako da najveća korist ovoga treba da bude naša ali ceo region od toga ima koristi.Po procenama Svetske banke, ukoliko sve mere implementiramo, mere koje se odnose na otvaranje tržišta kada je region Zapadnog Balkana u pitanju možemo da podignemo naš zajednički regionalni BDP za čak 7%. Veći BDP, naravno, znači bolji životni standard građana Srbije, veće plate, veće penzije, više novca i u budžetu za kapitalne investicije, otvaranje novih fabrika, ali je takođe veoma važan da približi narode u ovom regionu još bliže i da ne gledamo u prošlost, nego da zajedno otvorimo novu stranicu kada je budućnost u pitanju. To je, pogotovo važno za naše mlade da svoje snove ostvaruju ovde u regionu, a da ne odlaze u neke daleke krajeve da to ostvaruju.Dakle, razvoj Beogradske berze je veoma povezan sa današnjim zakonom koji je pred vama, dakle, Zakon o tržištu kapitala. Veliki su nam planovi, pogotovo za regionalno povezivanje, pogotovo za nove instrumente koji će se razvijati, dakle, da damo našim preduzećima, našoj privredi jedan dodatni podstrek da ubrzavaju svoj rast i razvoj, da ubrzavaju, naravno, otvaranje novih pogona, novih radnih mesta.To jeste u osnovi naše politike i to je jedna odgovorna ekonomska politika koju sprovodimo, ovakva inicijativa kao što je „Open Balkan“ može samo dodatno da doprinese ne samo razvoju regiona, nego prevashodno razvoju naše privrede i podizanju životnog standarda građana Srbije.Ukoliko imate nekih drugih pitanja oko raznih finansijskih instrumenata, pogotovo razvoja berze, na raspolaganju sam da vam odgovorim, pri čemu takvu vest čuvam za narednu godinu kada ćemo imati jasnu strategiju razvoja Beogradske berze upravo zasnovanu na ovom Zakonu o tržištu kapitala o kome danas diskutujemo.Hvala. Zahvaljujem se ministru finansija.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara, narodni poslanik Akoš Ujhelji. Hvala.Poštovana potpredsedniče, predsedništvo, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara će u danu za glasanje podržati set predloga zakona koji se nalazi pred nama.Ja ću se u svom izlaganju kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe osvrnuti na Predlog zakona o tržištu kapitala i o izmenama Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme, jer smatramo da se usvajanjem zakona o tržištu kapitala poboljšava tržište kapitala u Republici Srbiji i da se stvara temelj za korišćenje šireg spektra finansijskih instrumenata u korist privrede i proširuje ponuda hartija od vrednosti na regulisanom tržištu, a usvajanjem izmena Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme nastavlja se obezbeđenje likvidnosti privrednih subjekata i proces ublažavanja ekonomskih i finansijskih posledica nastalih usled pandemije bolesti Kovid 19.Poštovani narodni poslanici, tržište kapitala u Republici Srbiji nije novi koncept, već ima dugu tradiciju utemeljenu iz perioda razvoja prvih državnih i privrednih institucija u zemlji.Dositej zemlji.Dositej Obradović u svom delu „Mezimac“ prepoznaje trgovinu kao delatnost od istog značaja za organizaciju društva sa naukom i umetnošću. Prvo akcionarsko društvo na teritoriji Republike Srbije osnovano je 1869. godine pod imenom Prva srpska banka, sa većinskim stranim kapitalom.Beogradska kapitalom.Beogradska berza je osnovana 1895. godine i na evropskom tržištu predstavlja jednu od 10 najstarijih. Značajan period za Beogradsku berzu jeste 1888. godina kada je usvojen novi zakon koji uređuje preduzeća i definiše da se ista mogu osnivati u vidu deoničarskih društava koja neophodna sredstva obezbeđuje emitovanjem deonica. Ovaj zakon je stvorio uslove za ponovni početak trgovanja na berzi u kontekstu organizovanog tržišta hartija od vrednosti.Poštovani narodni poslanici razvijena tržišta kapitala mogu igrati ključnu ulogu u finansiranju ekonomskog rasta, kao i da utiču na finansijsku stabilnost i implementaciju monetarne politike. Okviri koji promovišu pravnu sigurnost i ekonomsku efikasnost dodatno podstiču sposobnost tržištu kapitala da služi realnoj ekonomiji.Utemeljena ekonomiji.Utemeljena i likvidna tržišta kapitala doprinose ekonomskom rastu. Na primer, u studiji objavljenoj u decembru 2019. godine Svetska banka potvrđuje da je pronađena snažna korelacija između tržišta kapitala, ekonomskog rasta i ukazuje na povećanu pažnju koja se daje tržištima kapitala kao mehanizmima koji potencijalno mogu pomoći kanalisanju sredstava privrednog sektora za razvoj ključnih strateških sektora privrede od preduzeća do infrastrukture, stanogradnje, malih i srednjih preduzeća, kao i u borbi protiv klimatskih promena.Smatramo da se usvajanjem ovog zakona poboljšava tržište kapitala u Republici Srbiji i da se stvara temelj za korišćenje šireg aspekta finansijskih instrumenata u korist privrede Republike Srbije kroz smanjenje zavisnosti malih i srednjih preduzeća od bankarskog finansiranja i državnih subvencija, ubrzani ekonomski rast kroz nove finansijske mogućnosti, povećanje broja radnih mesta, kao i dodatnu podršku inovacijama.Međunarodno iskustvo i akademska literatura pokazuje da razvijeno tržište kapitala predstavlja osnovnu komponentu finansijskih tržišta i ne treba ga smatrati konkurentnim bankarskom finansiranju, već ga treba tretirati kao njegov dodatak i mogućnost da se preduzećima osigura bolja diversifikacija izvora finansiranja njihove aktivnosti.U stvari, instrumenti tržišta kapitala su znatno bolje dizajnirani za finansiranje rizičnih inovativnih projekata. Diversifikacija izvora finansiranja treba da doprinese smanjenju troškova prikupljanja kapitala, posebno u slučaju malih i srednjih preduzeća.Zahvaljujući dobroj infrastrukturi tržišta kapitala i efikasnom lancu posredničkih institucija koja na njemu rade, ekonomija je u stanju da bolje raspoređuje rizik i kapital, što je čini potencijalno otpornim na šokove.Preporuke razvoju tržišta kapitala u Republici Srbiji u poređenju sa razvijenim ekonomijama sveta su jako uska, raspodela finansijske imovine domaćinstva, niska štednja, niska svest privrednih društava u mogućnosti finansiranja poslovanja i istraživanja putem tržišta kapitala i neadekvatna ponuda domaćih finansijskih instrumenata dostupnim malim investitorima.Uzimajući u obzir da Republika Srbija u prethodnih nekoliko godina doživljava konstantni privredni rast, kao i rast stranih investicija, a utemeljeno i razvijeno tržište kapitala može dodatno da podstakne rast privrednih aktivnosti u Republici Srbiji, kao i standard njenih građana.Značaj tržišta kapitala za ekonomski razvoj država prepoznat je i od strane Evropske unije. Slobodno kretanje kapitala u slobodno kretanje roba, usluga i radne snage predstavlja jednu od ključnih ciljeva iste.Na bazi analize koju je sprovela Evropska banka za obnovu i razvoj, evidentno je da napredna tržišta kapitala efikasnije usmeravaju svoju štednju na tržište kapitala nego što to čini Srbija.Podaci za 2019. godinu govore da u Srbiji svega 2,32% 2,32% ukupne ušteđevine je usmereno na tržište kapitala. Takođe, na bazi sprovedene analize utvrđeno je da je 58% ušteđevine neiskorišćeno, pa se postavlja pitanje – da li ovi resursi usmeravaju investicije van granica Srbije? Jasno je da bi Republika Srbija mogla da iskoristi ove uštede za unutrašnje reinvestiranje i time doprinese rastu privrede. Osnovni cilj trebao bi da bude da se do 2023. godine, na tržište kapitala usmeri 5% od ukupne štednje i na taj način pozitivno utiče na rast privrede.Odredbama Zakona o tržištu kapitala uređena je javna ponuda i sekundarno trgovanje finansijskim instrumentima, regulisano tržište, multilateralna trgovačka platforma u Republici Srbiji, pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti, uključujući i izdavanje dozvola za rad i uređivanje investicionih društava i drugih učesnika na tržištu kapitala, obelodanjivanje finansijskih i drugih podataka, kao i obaveze izveštavanja izdavalaca javnih društava u skladu sa ovim zakonom, zabrana manipulativnih i drugih protivzakonitih radnji i činjenja u vezi sa kupovinom ili prodajom finansijskih instrumenata, kao i ostvarivanjem prava glasa u vezi sa hartijama od vrednosti koje izdaju javna društva, kliring, saldiranje i registrovanje transakcija finansijskim instrumentima i organizacija i nadležnosti Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti i organizacija i regulatorna i nadzorna ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti.Tokom prethodnog perioda Zakon o tržištu kapitala više puta je menjan, prateći zahteve i promene uslova na tržištu, kao i potrebe učesnika ovog tržišta.S jedne strane, globalna kriza u prethodnoj deceniji je uticala i na domaće tržište kapitala. Značajno se smanjio broj učesnika na tržištu, odnosno brokersko-dilerskih društava i ovlašćenih banaka, kao i broj transakcija na regulisanom tržištu, a samim tim i promet na promet na Beogradskoj berzi.Period globalne krize koji se osetio i kod nas ostavio je za sobom kao posledicu urušeno poverenje investitora spremnih da ulažu u ovu vrstu imovine, što je uticalo da imamo skromnu ne samo ponudu kvalitetnog i razvijenog materijala, već i potražnju finansijskih instrumenata. Smanjio se broj javnih društava čijim se hartijama od vrednosti trguje na berzi, a istovremeno je sve manji broj novih društava podnosio zahteve za odobrenje prospekata za javnu ponudu i uključivanje na tržište.Imajući tržište.Imajući u vidu prethodno navedene probleme u praksi neke od izmena i dopuna ovog zakona imale su za cilj da prošire ponudu hartija od vrednosti na regulisanom tržištu, da pojednostave pristup izvorima kapitala, pre svega malim i srednjim preduzećima, kao i da olakšaju pristup stranim investitorima na domaće tržište.Poštovani narodni poslanici, zahvaljujući novom Zakonu o tržištu kapitala omogućuje se obavljanje takvih finansijskih operacija, otvara se kapija pred takvim finansijskim proizvodima koji do sada nisu ili su delimično bili pristupni na našem tržištu, odnosno na berzi. Na primer, prodaja na kratko, odnosno šortiranje akcija, onda funkcija sredstava kojima se trguje na berzi i koriste se za povezivanje grupe imovine za investitore kojima je pogodnije da poseduju grupu, umesto da kupuju svaku osnovnu hartiju od vrednosti jednu po jednu.Takođe, ovi finansijski instrumenti mogu se koristiti za praćenje ostalih instrumenata na finansijskom tržištu, poput indeksa ili robe. Moguća pojava tzv. zelene obveznice, koje su po definiciji inovativni finansijski instrumenti koji se ne moraju nužno odnositi na prikupljanje kapitala, a ipak mogu imati potencijalno pozitivan uticaj na naše tržište kapitala, je ideja o dužničkom finansiranju za projekte iz oblasti ekologije. Koncept i upotreba zelenih obveznica relativno je nov u finansijama.Što se tiče digitalne imovine, smatram da je važno uvođenje kripto valuta na organizovano tržište kapitala, tačnije uvrštavanje kripto valuta na BELEKS.Poštovani narodni poslanici, poštovani ministre, kada govorim o Zakonu o tržištu kapitala želim da ponovim ono što sam već rekao nekoliko puta. Naime, u Zakonu o budžetu za 2022. godinu ste naveli da potrebna sredstva za finansiranje budžeta deficita planirate obezbediti zajmova domaćih međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada kroz emitovanje državnih hartija. Svi mi znamo da građani naše zemlje trenutno mogu kupovati državne papire na veoma komplikovan i skup način.Naš predlog je da pojednostavite kupovinu državnih obveznica kroz Trezor sa minimalni troškovima i bez naknade za vođenje namenskih tekućih računa i bez poreza našim građanima koji su spremni da finansiraju javni dug.Naime, ako je većina javnog duga u rukama naših građana, onda to obezbeđuje stabilnije finansijsko tržište i za vreme ekstremnih događaja, kao što je pandemija, a pored toga minimizira se mogućnost napada inostranih špekulanata na dinar.S druge strane, mišljenja smo da je bolje platiti kamatu našim građanima koji veruju u našu politiku i kupuju državne papire i koji će ih potrošiti u zemlji, nego inostranim spekulantima.Susedne zemlje već praktikuju takve načine kupovine državne papire koji prate inflaciju i plaćaju oko 4% kamate na obveznice koje su indeksirane u evrima.Poštovani narodni poslanici, poštovani ministre, dozvolite mi da kažem par reči o tome kako mi vidimo trgovanje na BELEKS-u i na šta bi trebalo obratiti veću pažnju u cilju povećanja poverenja investitora.Pošto se u prethodnom periodu više puta desilo da većinski vlasnici kompanija godinama nisu isplaćivali dividendu malim akcionarima, samo posle prinudnog otkupa akcija, odnosno

govorimo o prinudnom otkupu akcija, moram reći i to da se u proteklom periodu više puta desilo da mali akcionari prilikom prinudnog otkupa akcija od strane većinskog vlasnika nisu dobili realne cene, odnosno akcije su kupljene na osnovu prosečne trgovinske cene koja je bila dosta niža od knjigovodstvene vrednosti Zbog toga ukoliko nam je cilj, a svakako je naš zajednički cilj da povećamo likvidnost Beogradske berze i da se mali akcionari vrate na berzu, onda ne smemo dozvoliti da mali akcionari pretrpe takve gubitke koji ne proizilaze iz loših vizija, odnosno pogrešnih odluka malih akcionara, već zbog pravne praznine koju iskorišćavaju veliki vlasnici i obaraju cene akcija na tržištu.Zbog toga smo mišljenja da zakone treba promeniti u pravcu da kada većinski akcionar odluči da pokrene prinudni otkup akcija onda isplati najvišu moguću cenu malim akcionarima koji su držali papire ponekad i više od jedne navedenog, na likvidnost beogradske berze utiče i to da akcionari koji su pretrpeli kapitalni gubitak, na primer zbog prinudne prodaje, imaju pravo na prebijanje kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom u roku od pet godina od nastanka kapitalnog gubitka.Mišljenja smo da vremenski interval prebijanja treba produžiti sa pet godina na deset, jer bi u tom slučaju ohrabrili investitore koji bi uložili više sredstva u hartije od vrednosti.Poštovani vrednosti.Poštovani narodni poslanici, poštovani ministre, naša poslanička grupa pozdravlja Predlog izmena Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme, jer je njegov prevashodni prioritetni cilj doprinos ublažavanju ekonomskih i finansijskih posledica po privredu Republike Srbije nastalih usled pandemije Kovid 19, izazvane virusom SARS-CoV-2.Smatramo da je izuzetno važno da se izmenom omogućava povećanje maksimalnog iznosa kredita najugroženijim sektorima, čije je poslovanje u najvećoj meri ugroženo merama za suzbijanje epidemije, a to su pre svega sektori putničkog transporta, ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma.Zahvaljujući prethodnoj uredbi i zakonu značajno je povećan dinarski deo plasmana, što je rezultiralo rastom dinarskih kredita privredi, odnosno padom kamatnih stopa na dinarske kredite.Rast

kao što sam već naglasio na samom početku svog obraćanja, poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara će u danu za glasanje podržati predložene zakone i zbog toga jer su u proteklim godinama, zahvaljujući najpre donacijama Vlade Mađarske privrednici u Vojvodini ostvarili ogromne investicije i sa tim paralelno su su podigli investicione kredite i svoje kompanije stavili u hipoteku kod domaćih banaka. To znači da bez ovih vidova kredita većina pomenutih privrednika ne bi pribavila dodatna sredstva za likvidnost i za nastavak investicija, pogotovo sa tako dobrim uslovima koje krediti sa garantnom šemom obezbeđuju i zbog toga bi imali dosta finansijskih poteškoća.U danu za glasanje podržaćemo i ostale predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu tekuće sednice.Hvala vam na pažnji. Hvala, gospodine Ujhelji.Reč ima ministar Mali.Izvolite. **Siniša Mali** Poštovani gospodine Ujhelji, hvala vam puno na vašim komentarima i sugestijama. Ja sam zamolio i mog saradnika da se čujemo još tokom današnjeg dana, da se u narednih par dana vidimo. Ova ideja da se našim građanima dana vidimo. Ova ideja da se našim građanima omogući lakše ulaganje u državne hartije od vrednosti je sjajna ideja. To upravo i jeste deo ove strategije, malo pre sam o tome govorio, razvoja naše Beogradske berze, da jednostavno imamo mnogo veći broj instrumenata, ne samo za našu privredu, nego i za naše sugrađane.Prihvatam sugrađane.Prihvatam već sada javno tu vašu ideju, a o ostalim idejama da porazgovaramo još jednom i da naredne godine pred građane Srbije izađemo sa jasnom vizijom razvoja Beogradske berze, njenom ulogom u daljem razvoju tržišta kapitala i podsticanju razvoja naše ekonomije generalno. Dakle, da to više ne bude pasivna institucija kao danas, nego aktivna institucija. Onda ćemo zajedno te predloge i predstaviti građanima Srbije. Hvala. **Vladimir

ministre i uvaženi predstavnici ministarstva, koleginice i kolege poslanici, važan set finansijskih i privrednih zakona je danas pred nama i negde ne mogu a da ne primetim da, kada bismo izmerili vreme koje ste proveli u Skupštini, ministre, bilo bi duže nego kod određenih poslanika, ali ne zato što želim da vas pohvalim, nego zato što mislim da je Vlada Srbije time pokazala u stvari koliko je važno u teškim vremenima kakva su ova koja su iza nas, a ne čini mi se da neće biti relaksiranija ni ova koja su ispred, voditi računa pre svega o kvalitetu života građana. Set zakona koji je danas pred nama tiče se isključivo i pre svega njih.Najpre ću da se osvrnem na novi Zakon o tržištu kapitala. O njemu se mnogo govorilo, i vi u uvodnom izlaganju i moje uvažene kolege i zaista mislim da je jako

da intenzivira privredni rast i dalje unapređuje svoj položaj atraktivne i pre svega investicione destinacije, što podrazumeva i kvalitetnu uređenost tržišta kapitala odnosno tržišta hartija od vrednosti. I u ovom sektoru u tom smislu idemo ka našem glavnom spoljnopolitičkom cilju, odnosno punopravnom članstvu u EU.Naravno, ne mogu a da ne pomenem da je prošle nedelje EU donela odluku da otvori klaster u pregovorima sa Srbijom, koji sadrži četiri pregovaračka poglavlja i to Poglavlje 14 - transportna politika, Poglavlje 15 - energetika, 21 - transevropske mreže i jedno od, čini mi se, najzahtevnijih poglavlja, Poglavlje 27 - koje se odnosi na životnu sredinu.Sve ovo pokazuje i govori u prilog tome da je Srbija na dobrom putu u pogledu sprovođenja reformi društva. Ali, da se vratim na tržište kapitala.Segment finansijskog tržišta na kome se trguje pre svega finansijskom aktivom sa rokom dospeća dužim od jedne godine i ono je od vitalnog značaja za razvoj svake privrede.Prvi put smo doneli jedan ovakav Zakon o tržištu kapitala 2011. godine. Jedan takav pravni okvir karakterističan je za početne faze pre svega razvoja tržišta kapitala. Iz svega što ste rekli da se zaključiti da ste predlaganjem ovog novog zakona zapravo, da je on posledica jedne strategije o razvoju berze i biće mi zadovoljstvo da u sledećoj godini, tako kako ste najavili, i čujemo šta su planovi i kojom brzinom ćemo napredovati u ovom delu.Zakon o tržištu kapitala predstavlja jasnu sliku, pre svega, opet kažem, opredeljenosti naše zemlje za razvijanjem finansijskog tržišta i potrebe da se uvedu rešenja koja su u skladu sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti. Ali, cilj usklađivanja pre svega jeste, kada je reč o Predlogu zakona o tržištu kapitala, postizanje većeg stepena zaštite investitora i pravne sigurnosti uvođenjem opšte prihvaćenih evropskih standarda i mera na domaće tržište.Jasno je da je povećanje stepena zaštite investitora stimulativno i da će tako uticati i na povećanje broja učesnika na tržištu kapitala.Motiv donošenja novog zakona, rekli ste i sami, jeste da se razvije to konkurentno i visoko efikasno, produktivno ali i transparentno tržište kapitala, sa jednim širokim spektrom finansijskih instrumenata i usluga, koje će biti uporedivo pre svega sa vodećim regionalnim i evropskim finansijskim tržištima. I o tome ste govorili. Kada je region u pitanju, nemam nikakvu dilemu da smo u prednosti u odnosu na ozbiljan broj zemalja, ali, zašto da ne, da ambicija ide i ka zemljama koje su članice EU.Svi EU.Svi strani investitori će sada moći na brz i vrlo efikasan način da ulažu u domaće hartije od vrednosti i u srpsko tržište kapitala i povećanjem dostupnosti, pre svega, domaćih hartija od vrednosti i stranim investitorima smanjujemo troškove finansiranja i obezbeđujemo bolju diversifikaciju investitora koji ulažu u domaće hartije od vrednosti. Na taj način se unapređuje i razvija negde tržište kapitala.Drugi zakon koji je jako važan, budući da je pandemija Kovida - 19, nažalost, naša nova realnost i sve više se nazire potreba za podrškom u očuvanju stabilnosti finansijskog i privrednog sistema, svakako ću se baviti i Predlogom zakona o utvrđivanju Druge garantne šeme kao mere dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije Kovid - 19. Ako se ne varam, ili kod rebalansa ili kod predloga budžeta, imali smo i pretpostavke da će to tako izgledati, da će biti potrebe da intervenišemo i u 2022. godini.Nije sramota reći da Srbija ima jedan od najboljih rezultata po pitanju stope rasta u Evropi i to pre svega zahvaljujući merama podrške koje je država obezbedila građanima i privredi.Rekli ste, ili je rekao neko od kolega, da je ukupna pomoć negde oko osam milijardi evra, koja je do sada data, i da smo tom odgovornom ekonomskom politikom sprečili neke negativne efekte koji su se dogodili u zemljama u okruženju ili Evropi, tako da izmenama i dopunama ovog zakona ovog zakona predviđen je izuzetak u pogledu mogućnosti garantovanja Srbije za kredite koji mogu biti odobreni korisnicima koji spadaju u preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija i hotelijerstva u gradovima, samo pod uslovom da su prethodno prevremeno i u celosti izmirili obaveze po kreditima odobrenim u skladu sa prvom garantnom šemom.Naravno, i nema nikakve dileme, da ćemo kao poslanička grupa u danu za glasanje podržati i ovaj zakon, jer negde smo mišljenja da su upravo ovi sektori, sektor transporta, turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva pretrpeli najveće posledice, a obzirom na to da oni predstavljaju najznačajnije karike u našoj privredi, ovim bi omogućili i podstakli njihov oporavak.Kada je reč o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma za projekat izgradnje državnog puta Loznica - Valjevo - Lazarevac, na deonici Iverak - Lajkovac, ja ću verovatno slabije o tome govoriti nego što bi to uradio moj uvaženi kolega Đorđe Milićević, koji je bezbroj puta, ja mislim i kroz formu poslaničkog pitanja, naglašavao kolika je važnost ove deonice.Ova važna saobraćajnica spojiće Valjevo sa auto-putem "Miloš Veliki", i ne samo to, nego će povezati i delove Republike Srpske, odnosno BiH sa auto-putem „Miloš Veliki“ i Koridorom 10.Reč 10.Reč je o strateški veoma važnom projektu za grad Valjevo i čitavu zapadnu Srbiju, ali i o jednom od prioritetnijih projekata Republike Srbije u drumskom transportu, projektu koji je važan za razvoj, za povezivanje nekoliko stotina hiljada ljudi i privrede ovog regiona, čiji se prirodni i privredni resursi mogu valorizovati ukoliko postoji dobra i bezbedna saobraćajna komunikacija, kao i ostali infrastrukturni uslovi. A privredni razvoj znači i bolji život građana i negde viši životni standard.Dakle, nesporno je, realizacija infrastrukturnih projekata ima ogroman uticaj na ukupan rast i razvoj ekonomije, jer upošljava različite sektore privrede, odnosno otvara i održava radna mesta. Najvažniji efekat je svakako privlačenje potencijalnih investitora, kako domaćih privrednika, tako i stranih.Smatram, takođe, izuzetno važnim to što izvođač radova na ovom projektu dolazi iz Kine, države koja je tradicionalni prijatelj Srbije. Ono što je za nas kao državu najznačajnije je činjenica da Kina nije priznala samoproglašenu nezavisnost lažne države Kosovo i na tome smo beskrajno i bezuslovno zaista zahvalni.Drago mi je da infrastruktura predstavlja najvažniju oblast saradnje naše dve zemlje, ali su podjednako važni i projekti u oblasti rudarstva, energetike, izgradnje informacionih i telekomunikacionih objekata, saradnja u oblasti zaštite životne sredine, kulture, zdravlja, turizma.Sa Republikom Kinom mi imamo potpisano na desetine bilateralnih sporazuma o saradnji. I da budemo potpuno otvoreni, Srbija nema nameru, i to pokazuje, da se odriče svojih tradicionalnih prijatelja, koliko god da bi mnogi u okruženju to želeli.Koristim priliku da podsetim i na intenzivnu infrastrukturnu politiku Srbije. Trenutno se projektuje i gradi čak 1.300 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a u prethodnih četiri godine, dakle, od 2016. do 2020. godine, urađeno je 5.000 kilometara puteva od lokalnih, regionalnih, do državnih, što je od ogromnog značaja za ukupan napredak zemlje i naše pozicioniranje kao tranzitne zemlje koja povezuje sever i jug ili istok i zapad Evrope, pre svega, zemlje u regionu.Opet ne manje važan zakon je Zakon o elektronskom fakturisanju. Kada govorimo o tom tehnološkom progresu i digitalizaciji, ne možemo da zaobiđemo projekat elektronskog fakturisanja koji predstavlja značajan pomak u obavljanju finansijskih, odnosno trgovinskih transakcija. On ne samo da olakšava i ubrzava rad organa javne uprave, već uvođenje elektronskih faktura u mnogome smanjuje troškove prilikom obrade i čuvanje faktura, obezbeđuje automatsko plaćanje PDV-a, što posledično odmah povećava i naplatu PDV-a. Obezbeđuje se i efikasnija kontrola i efikasnija borba protiv sive ekonomije i utaje poreza. U pitanju su samo neki rokovi koji se pomeraju, ali je važno reći koliko je zapravo taj zakon doprineo.Još jedan od predloga zakona na koji bih se osvrnula iz ovog pretresa… Svakako se neću baviti svakim zakonom jer će, kako to praksa govori u proteklom periodu, posle mene govoriti kolege iz poslaničke grupe SPS. Međutim, reći ću još samo par reči o Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza

i zasnovano je izvornim principima Pokreta nesvrstanih, a to su ideja slobode, nezavisnosti i međusobnog uvažavanja, preciznije to je politika miroljubive koegzistencije.Prostora za saradnju naše dve zemlje ima dosta, a Sporazum koji je potrebno da danas ratifikujemo potpisan je 2016. Potpisao ga je sadašnji predsednik parlamenta, a tadašnji ministar spoljnih poslova gospodin Ivica Dačić. Predsednik Dačić je inicirao i osnivanje poslaničke grupe prijateljstva sa Kambodžom. Treba naglasiti da je i to posledica ogromnog poštovanja prema Kraljevini Kambodži. Zasniva se i na činjenici da oni takođe nisu priznali samoproglašenu državu Kosovo, a na čemu zaista želim da im se odavde i zahvalim. Ovaj Sporazum otvara vrata za intenzivniju saradnju na obostranu korist i, sigurna sam, na obostrano zadovoljstvo.Iz svega što sam rekla da se zaključiti da ćemo u danu za glasanje svakako, kao poslanička grupa SPS, podržati set predloženih zakona iz ovog pretresa, a one detalje koje sam ja propustila sigurna sam nadoknadiće kolege koje će govoriti posle mene. Hvala.